farið mikinn í umræðu um stjórnlaust ástand í málefnum flóttafólks og umsækjenda um vernd hér á landi en fordæmalaus fjöldi fólks er á flótta í heiminum, ekki síst vegna stríðsins í Úkraínu. verður að viðurkennast að nokkuð frjálslega hefur verið farið með staðreyndir og alið mjög á ótta um að hér sé jafnvel allt að fyllast af afbrotafólki þegar um er að ræða fólk sem flýr stríðshörmungar.

Nú er hæstv. forsætisráðherra leiðtogi þessarar ríkisstjórnar og því spyr ég hvort það sé stefna ríkisstjórnarinnar að koma í veg fyrir að fólk frá ríkjum á borð við Venesúela og Sýrland geti komið hingað og fengið vernd í samræmi við ákvæði Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Mun hæstv. forsætisráðherra styðja breytingar á lögum um útlendinga sem fela í sér frekari hindranir fyrir fólk á flótta sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og kærunefnd útlendingamála hafa sagt að þurfi vernd? Árétta ber að kærunefnd útlendingamála er æðsta stjórnsýslustofnun í málefnum útlendinga og við höfum til þessa dags virt niðurstöður hennar.

Það er algerlega hárrétt sem hún bendir á að það eru fordæmalausar aðstæður í heiminum hvað varðar fjölda fólks á flótta og það er ekki nema eðlilegt að við Íslendingar finnum fyrir þeim aðstæðum. Ég vil nota tækifærið hér af því að hv. þingmaður beinir þessari fyrirspurn til mín til að minna á að langflest sem hingað hafa leitað á þessu ári koma frá Úkraínu og það var okkar ákvörðun og ég hef ekki skilið annað en að við séum öll sammála um þá ákvörðun, að við myndum opna dyr okkar fyrir fólki sem leitar skjóls vegna þeirra skelfilegu stríðsátaka sem þar eru.

Eins og hv. þingmaður bendir réttilega á líka þá er ástæðan fyrir þeim fjölda sem hingað hefur komið frá Venesúela úrskurður kærunefndar útlendingamála. Þannig að ég vil undirstrika það hér að í raun og veru eru það tvær stjórnvaldsákvarðanir sem hafa verið teknar, annars vegar af hálfu stjórnvalda að bjóða öll velkomin frá Úkraínu og hins vegar ákvörðun kærunefndar, sem eru ástæðan fyrir þessu. Því get ég ekki tekið undir að hér sé stjórnlaust ástand. Þetta eru ákvarðanir sem hafa verið teknar. Þegar við lítum á önnur þau sem hingað hafa komið er sá fjöldi í sjálfu sér ekkert umfram það sem ætla mætti að væri eðlilegt. Ég hef hins vegar sagt

Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir afdráttarlaust svar til stuðnings fólki á flótta frá þeim tveimur ríkjum sem hafa verið í umræðunni að undanförnu. Nú er talað um að fara svipaða leið og Norðurlöndin, sem er alls konar. Því vil ég spyrja: Hvers vegna var undirbúningur fyrir fyrirsjáanlegan fjölda flóttafólks frá Úkraínu ekki betri? Hvers vegna hefur ríkinu ekki tekist að gera samninga við fleiri sveitarfélög um móttöku fólks á flótta? Og hvers vegna er ekki tryggt að fjármagn með hverjum og einum sem nýtur þjónustunnar sé tryggt heldur kostnaði skellt á sveitarfélögin sem nú emja hávært, eðlilega? Nú fella norræn ríki heldur ekki niður grunnþjónustu eftir synjun á verndarumsókn eins og dómsmálaráðherra leggur til. Mun hæstv. forsætisráðherra áfram styðja þá séríslensku leið dómsmálaráðherra að senda fólk á götuna ef ekki hefur tekist að brottvísa því? Og loks: Hvað er verið að gera til að fólk sem hér fær vernd fái betra tækifæri til að aðlagast samfélaginu (Forseti hringir.) í stað þess að lifa í einangrun? Er t.d. verið að fylgja Norðurlöndunum sem leggja verulega áherslu á tungumálakennslu?

hefur nefnd verið starfandi frá árinu 2017 um samræmda móttöku flóttafólks og hennar hlutverk var að gera tillögur að samræmdu móttökukerfi fyrir flóttafólk óháð því hvernig það kæmi til landsins. Við erum búin að ræða þetta margoft á vettvangi Alþingis, ég þarf ekki að rifja það upp fyrir hv. þingmanni.

í dag? Við erum að tala um lífsnauðsynleg lyf. Við erum með mikinn fjölda fólks á biðlista en nú erum við komin með nýja ömurlega stöðu og segjum við fatlað fólk og börn: Þið fáið ekki lyfin ykkar vegna þess að við sofnuðum á verðinum. Það ber enginn ábyrgð. Það er lágmarkskrafa að við séum

að koma upp allt of lengi og verið viðvarandi. Hv. þingmaður spyr: Hver er staðan í dag? Það eru margvíslegar ástæður fyrir þessu. Það helsta er að við erum skilgreindur örmarkaður.

þetta er ekki það eina sem er að heilbrigðiskerfinu. Við erum að fá upplýsingar frá bráðamóttökunni um að þar sé allt komið á annan endann. Það vantar 38 hjúkrunarfræðinga á vakt í næstu viku.

Það er krefjandi áskorun að reyna að fá vit í fjárlagafrumvarp upp á 90 milljarða halla á sama tíma og mörg af mikilvægustu verkefnum á ábyrgð ríkisins eru vanfjármögnuð. Það er krefjandi að reyna að skilja forgangsröðun ríkisstjórnarinnar. Í samtali við þingmann Viðreisnar um nákvæmlega þetta fyrir nokkrum vikum sagðist fjármálaráðherra vilja setja umræðuna um báknið og umfang ríkissjóðs í eðlilegt samhengi og tók dæmi af útgjöldum til heilbrigðisráðherra

sinna vel.“ Ljóst er að fjármálaráðherra var hæstánægður með stöðu mála og þetta hljómar alveg stórvel. En svo kikkar raunveruleikinn inn þar sem staðreyndirnar fá orðið og spurningar vakna um raunverulega forgangsröðun stjórnvalda.

hin nýju betri lyf í notkun á næsta ári. Fjárveitingarnar nægja varla til að viðhalda þeim lyfjameðferðum sem þegar eru hafnar og hvað þá að tryggja aðgengi landsmanna að nýjum lyfjum í takt við það sem gerist í nágrannalöndum okkar. Það stefnir í að það vanti 2,2 milljarða kr. til að hægt sé að sinna fyrirliggjandi verkefnum. Þetta ástand varðar ekki eingöngu lyfjagjöf á Landspítala heldur hefur lyfjadeild spítalans

að nota hallarekstur ríkisins m.a. til að sinna fyrirliggjandi verkefnum vel? Er ráðherra sáttur við þessa stöðu og ef ekki, hvað er hann að gera í málinu?

stöðugt hækkandi kostnað þegar kemur að lyfjalið í fjárlögum. Það hefur aldrei staðið á okkur

Við erum alveg í sérstakri stöðu með þennan örmarkað okkar. Við munum alltaf tryggja það og við höfum gert það í gegnum tíðina í gegnum fjárauka — af því að það er erfitt að sjá fyrir hver þörfin verður.